narodni poslanici, nastavljamo rad Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 92 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice jedinice.Hvala.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno, u ovom trenutku, 135 narodnih poslanik, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 2. i 5. dnevnog reda.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Maja Gojković, potpredsednik Vlade i ministar kulture i informisanja, Danijela Vanušić, v.d. pomoćnika ministra kulture i informisanja, Tijana Palkovljević Bugarski, upravnik Galerije Matice Srpske u Novom Sadu, i Vladimir Pištalo, upravnik Narodne biblioteke Srbije.Molim poslaničke grupe da, ukoliko to već nisu učinile, odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članovima 157. stav 1. i 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres

i, ono što je za nas važno, doskorašnju predsednicu Narodne skupštine i da je pitam da li želi reč?Izvolite. Hvala lepo.Poštovani predsedniče, hvala što ste me ovako lepo pozdravili.Poštovani poslanici i poslanice, danas imamo dve tačke dnevnog reda koje su vezane za resor ministarstva i kulture, oba naravno po redovnom postupku u parlamentu, kako je to i uvedeno u ovom sazivu sazivu Narodne skupštine Republike Srbije i pre svega u radu Vlade Republike Srbije. Smatram da se u ovih 20 dana koliko se pred vama našao konačan Predlog zakona o o muzejima i ova druga tačka koja se odnosi na petu listu proglašenja starih i retkih za kulturna dobra od izuzetnog značaja imali dovoljno da se upoznate sa suštinom ovog zakona i u pojedinostima.Trudiću

da izvučem nekoliko najvažnijih stvari i da objasnim suštinu ovog zakona.Složićemo se, dakle, ako zajednički konstatujemo da srpski muzeji prosto prosto u Srbiji prosto predstavljaju mesto istorijskog pamćenja i imaju odlučujuću ulogu u očuvanju i nacionalnog i kulturnog identiteta i našeg naroda i svih onih naroda koji žive na teritoriji Republike Srbije. Svakako, muzeji nisu samo to, nego predstavljaju i važan element u izgradnji naše savremene kulture i to je izuzetno važna činjenica za savremeno srpsko društvo.Vlada Srbije, kao što ste videli i sa čime ste upoznati, već nekoliko godina ulaže značajna sredstva u obnavljanje velikih velikih nacionalnih muzeja, kao što je Narodni muzej u Beogradu, kao što je naravno Muzej savremene umetnosti takođe u Beogradu, ali iz budžeta Republike Srbije se izdvajaju značajna sredstva i za niz manjih regionalnih i lokalnih izbora, ali i muzeja od nacionalnog značaja, odnosno koji su na listi republičkih ustanova kulture, a ne nalaze se u Beogradu. Tako značajno izdvajanje se niz godina već odvaja i za Muzej naivne i marginalne umetnosti koji se teritorijalno nalazi u Jagodini.Ministarstvo kulture je upravo zbog ovih prioriteta i zbog važnosti muzejske delatnosti za našu državu kao jedan od prioriteta svakako izdvojio rad na zakonu o muzejskoj delatnosti, koji se sada nalazi pred vama. To je u u istoriji Republike Srbije prvi specijalizovani zakon namenjen uređenju ove važne oblasti koja je iz nepoznatih razloga svih ovih godina bila potpuno zanemarena u oblasti zaštite našeg kulturnog nasleđa. Da ne govorim sada kroz istorijat kada smo uopšte u istoriji Jugoslavije imali zakon koji je obrađivao muzejsku delatnost, čini mi se poslednji 1977. godine, ali hoću da naglasim da skoro pola veka ili tačnije 44 godine kasnije imamo Predlog zakona o muzejskoj delatnosti pred nama.Cilj nama.Cilj zakona je svako, kako smo to i obrazložili, jačanje muzejskih ustanova, uvođenje najsavremenijih evropskih standarda i kod nas. Načini i uslovi su jasno propisani, kako su osnivaju uopšte muzeji kod nas. Vidimo da imamo poplavu jednu, da svako malo otvori ili tvrdi da je otvorio i osnovao nekakav muzej, što u suštini i nije. Čuvanje, proučavanje, zaštita, predstavljanje baštine, kako da se sada u skladu sa zakonom vodi dokumentacija, i ulaz-izlaz artefakata, obavezna primena digitalizacije, što je jedan od važnih prioriteta rada naše Vlade i mnogi drugi elementi koje imate pojedinačno razvrstani u normama našeg zakona.Podaci iz Republičkog zavoda za statistiku i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka govore da imamo 149 muzeja na našoj teritoriji. Dakle, ukoliko imamo u vidu značaj muzejske građe, kako sam rekla, za proučavanje naše istorije, za nauku, za kulturu, za obrazovanje, svakako za izgradnju kulturnih i emancipovanih naših građana, Ministarstvo je onih prvih dana, 100 dana rada Vlade, istkalo da ćemo se vrlo brzo pojaviti pred vama sa zakonom.Radna grupa je intenzivirala svoj rad upravo od oktobra prošle godine i isključivo su u radnoj grupi radili ljudi stručnjaci iz oblasti muzeologije. Na čelu je bila dr Tijana Palkovljević Bugarski, inače upravnica galerije Matice srpske, sekretar Narodnog muzeja u Beograd, Ivana Dočić, dr Nikola Krstović, docent, saradnik Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u u Beogradu, Danijela Filipović, kustos pri Etnografskom muzeju, Slađana Bojković, muzejski savetnik Istorijski muzej Srbije, mr Tijana Stanković Pešterac sadašnji direktor Muzeja Vojvodine, moram da kaže i ljudi iz Ministarstva, gospođa Gordana Stevanović, viši savetnik, Sanja Grujičić Cupać, savetnik Ministarstva kulture i informisanja i naravno, Danijela Vanušić, koja je ovde danas sa mnom, koja je koja je pomoćnik ministra.Zašto sam pročitala ova imena, da se vidi koliko je ozbiljan rad uložen u ovo, i da su ovo isključivo radili ljudi vezani za ovu delatnost, i kada se polemiše ne polemiše se sa političkim vrhom ili sa nekim ko predstavlja Ministarstvo kulture i informisanja, nego se polemiše sa strukom, zato što oni stoje iza svakog pojedinačnog rešenja, i ja sam ih zdušno podržala u tome.Naravno da smo imali javnu raspravu. Javna rasprava je bila odlična.

za kulturu i informisanje. Na okruglim stolovima je prisustvovalo 107 predstavnika muzejskih ustanova, pokrajinskih, gradskih, lokalnih, republičkih, tu su bila sva reprezentativna društva. Bilo je potpuno javno i otvoreno i mogao je da prisustvuje ko je bio uopšte zainteresovan za ovu važnu i stručnu oblast.Tokom javne rasprave pristiglo je čak 147 primedbi. Radna grupa se ponovo sastala i one koji su zaista bili u dobroj nameri da poprave, unaprede prvi nacrt zakona, su usvojeni. Nekoliko stvari koje nemate u obrazloženju, u obrazloženjima se uvek priča o onim najboljim stvarima, objašnjenjima zakona takav kakav jeste, dužna sam da vam kažem koje su bile tri primedbe najviše provejavale u tim javnim raspravama.Jedno je bilo formiranje saveta za muzeje Republike Srbije. To je jedna i to je novo telo koje će biti formirano pri Narodnom muzeju kao centralnoj muzejskoj ustanovi. Primedbe su usvojene. Nakon rasprave se detaljno objasnilo, obrazložilo i odredio način izbora članova saveta, broj koliko će ih biti, model funkcionisanja, koju će oni to imati ulogu, odnosno na na postojeću muzejsku mrežu. Da kažem, da je stručna komisija radne grupe od početka do kraja istrajala u tome da je ovaj Nacionalni savet, savet za muzeje Republike Srbije neophodan. Ja sam njihove argumente u potpunosti prihvatila.Drugo pitanje bili su muzejski stručnjaci, stručna zvanja. ovoliko godina, u 44 godine od kad smo imali poslednji zakon, zaista je ova struka doživela velike promene i te muzejske profesije su doživele ogromnu transformaciju. Nakon toga se pristupilo preciznijem definisanju ovih strukovnih znanja, jasno se ukazalo na model stručnog napredovanja u ovoj struci.Imali smo i primedbe na način izbora direktora. Te primedbe su usvojene, odlučeno je da se to preciznije odredi u odnosu na osnovni Zakon o kulturi. Sada će ljudi koji vode muzeje morati prilikom izbora, redovnog izbora, imati i položen stručni ispit za rad u muzejima i za mogućnost da se kandiduju na ovako važna i prestižna mesta u kulturi.Najveću pažnju, delimično i zbog toga što matičnost nikada nije postojala u našem sistemu muzeologije, upravo je to izazvalo jednu veliku pažnju i stručnu i oni ličinu koju su pojedini ljudi iz muzejskih ustanova podsticali da da govore o tome, ne bez osnova i prethodnog znanja. Kažem, matičnost kod nas nije nikad postojala tako da ne može niko da tvrdi da mu je matičnost data, uzeta, jer je nikad nije ni bilo u našem sistemu rada muzeja.Proširili smo broj matičnih ustanova od onog prvog nacrta i prvi put je uveden i termin – teritorijalno nadležnih muzeja. Sada po ovom zakonu znači imamo utvrđeno i horizontalno i vertikalno kako izgleda mreža muzeja u Srbiji, i kako će oni biti povezani u našoj muzejskoj mreži Srbije.Još jedna izmena važna, pošto po čitavoj Srbiji, to sam se i sada uverila putujući, obilazeći opštine i gradove, svaki grad skoro ima muzej koji ima prefiks ispred sebe – narodni, što u mnogoj meri unosilo i zabunu, odnosno Narodni muzej koji imamo ovde u Beogradu, koji je centralna muzejska ustanova, i menja se naziv ove ustanove u Beogradu u – Narodni muzej Srbije. Time će biti izdvojen.Neću vam govoriti, čitati čitavu listu koji su sada muzeji, matični, sve muzeji. To imate i u zakonu. Dileme koje su bile i koje koje je naravno struka odbranila, stoji iza njih i hvala vam što ste i vi prepoznali to u tekstu zakona te nemamo amandmane, bila je dilema zašto Muzej naivne i marginalne umetnosti, koja je republička ustanova kulture, a sedište u Jagodini, nije predviđen kao matičan? Kažem, isključivo mišljenje struke, tu nema nikakvih nekih lokalnih emocija, a ni animoziteta da neko voli više ovaj grad ili onaj grad, ili više jednu ili drugu republičku ustanovu kulture, ali ne može se posmatrati svakako izdvojena iz celine likovne umetnosti jedna delatnost kojom se bavi jedan muzej poseban. Nije oduzeta matičnost, jer nikad nije ni imao matičnost.Kažem, ne može da postoji matičnost za posebne delove likovne umetnosti. Onda bi imali matičnost kod svake ustanove koja se recimo bavi kubizmom, nadrealizmom, realizmom ili simbolizmom, tako da je tu došlo do jednog velikog nerazumevanja između struke i onih koji su imali dobre namere, prosto zato što žive u određenim lokalnim sredinama.Kažem, muzej obavlja matično za naivnu i marginalnu umetnost, to je nemoguće, jer je to samo posebna oblast u likovnoj umetnosti. Imamo još dve ustanove koje se bave dve ustanove koje se bave sličnim oblikom ili delom likovne umetnosti, a to je Galerija naivne umetnosti u Kovačici i Muzej naivne umetnosti „Ilijanum“ u Šidu, koje nisu republičke ustanove. Uz to, ni ne postoje specijalizovani stručnjaci, odnosno obrazovanje samo za oblast naivne i marginalne umetnosti.Moj utisak je da, uz sve pohvale za sve muzeje koji su republičke ustanove kulture, i ovaj o kome kažem da je bilo izvesnih polemika, mišljenje je struke da ne postoji osnov za obavljanje matičnosti u sistemu muzejske mreže u Republici Srbiji. Mislim da se u čitavoj diskusiji radilo o nečemu sasvim drugom.Muzej Srpske pravoslavne crkve u nacrtu je postojao. Išla sam na razgovor kod Naše svetosti, kod patrijarha, razgovarali smo i o tome. U potpunosti smo se složili da je potrebno da radimo jedan poseban zakon o muzejima Srpske pravoslavne crkve, jer oni ne postoje samo na teritoriji Republike Srbije, nego svakako i u Zagrebu, i u Sent Andreji, na mnogim prostorima oko nas i čitav taj sistem muzeja Srpske pravoslavne crkve i uopšte istorijske i kulturne građe koja postoji u tom sistemu treba obuhvatiti i izraditi jedan potpuno novi zakon. Ne treba zaboraviti ni Hilandar na Svetoj gori. To je jedna sveobuhvatna tema.Po našem Ustavu, sve sve naše tradicionalne konfesije su ravnopravne i ne bi mogli da odredimo matičnost jednog muzeja koji pripada jednoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nad koji pripadaju drugim konfesijama. I to je jedini razlog. Ja se još jednom zahvaljujem patrijarhu na potpunom razumevanju i na našem dogovoru da se pristupi izradi jednog posebnog zakona, a razgovarala sam, naravno, i sa vođama drugih verskih zajednica i tu smo napravili određene dogovore.Poštovani, poznato vam je da sam po stupanju na dužnost ministra, jedan od mojih prvih poteza je bio da sve ustanove kulture dostave i urade popis i reviziju, jer prava istina je da Srbija ni ne zna kakvo kulturno blago poseduje u muzejima, bibliotekama. Delimično sam zadovoljna time šta je urađeno, ali ubeđena sam da će i ovaj Zakon o muzejskoj delatnosti pomoći da to bude jedna stroga obaveza, gde će biti čak i novčanih kazni ako je to potrebno, i mora, kada se nešto evidentira, da se to blago na adekvatan način i muzejska građa i muzejska delatnost, zaista je instrument za čuvanje nacionalnog identiteta svakog od nas. Bez njih ne možemo da razumemo prošlost, ne možemo da razumemo sadašnjost, nećemo moći da sagledamo ni kako će izgledati naša budućnost, niti ćemo biti spremni za to. Muzeji su riznice našeg blaga, deo obrazovnog procesa svih generacija i mislim da, kada idemo u muzeje, nalazimo brojne odgovore na istorijska pitanja koja koja se nekada pojave pred nama i imamo dileme kako se nešto događalo i zašto se nešto događa baš danas na ovaj način. Muzeji su i najbolji način i najbolje ustanove kulture koji mogu da nas predstave drugima i to je jedan važan deo naše javne diplomatije.Zakon o muzejskoj delatnosti je od prioritetne važnosti za našu kulturu i ja vam predlažem da ga nakon diskusija koje ćemo imati danas usvojimo. Postoje i mnogobrojna podzakonska akta, rok je šest meseci, da u potpunosti uredimo ovu oblast.Druga tačka dnevnog reda je u stvari peta - lista za proglašenje starih i retkih knjiga za kulturna dobra od izuzetnog značaja. Kažem peta, zato što je kroz proceduru Narodne skupštine Republike Srbije u prošlosti prošlo već ratifikovanje četiri ovakve liste i ukupno od 1979. do 2010. godine 2.286 starih i retkih knjiga je na ovaj način u potpunosti izdvojeno. Prva lista je pripremljena na osnovu na osnovu važećeg zakona iz 2011. godine.Zahvaljujući ovom sistemu svake godine, barem iz ovih lista koje imate i ko je to proučavao, saznaje se za vrednu građu koja je bila potpuno sakrivena i od stručnjaka i od šire javnosti. Ovde se na ovoj listi nalaze sve ćirilske, rukopisne knjige iz 18. veka, primerci ćirilični i štampanih knjiga iz 1638. 1638. godine, unikatni primerci knjiga, karti, gravire, muzikalije, stvarno jedna izuzetna građa za proučavanje. Tu su i unikatne srpske publikacije iz 20. veka, koje su bile zabranjivane i uništavane iz ideoloških ili nekih drugih razloga i mislim da će to biti interesantno za naše proučavanje zašto je nekada neko zabranjivao knjige koje su bile početkom 20. i u 20. veku imale bilo kakvu ideološku predznak ili naznaku i ko je bio taj ko je određivao šta je suprotno nekoj vladajućoj ideologiji.Kažem, ovo je lista na osnovu upisa koji su izvršeni od 2011. do 2015. godine. pohvalimo rad istraživačkog tima Narodne biblioteke Srbije i biblioteke Matice srpske i nekih drugih. Na ovoj listi, ako se ne varam, nalazi se 720 retkih knjiga. Neću više vašu pažnju da zadržavam, procenjeno je da knjige na listi imaju poseban značaj za nauku i kulturu, upravno zbog njihove unikatnosti, zbog njihove retkosti. Važno je da dobiju status kulturnih dobara od izuzetnog značaja. kažem, i to je jedan način da utvrdimo taj identiteski sloj srpske kulture, sa jedne strane, ali i da pokažemo da podjednako čuvamo i štitimo i spomenike koji pripadaju drugim kulturama, a nalaze se na teritoriji Republike Srbije, te vas pozivam da izglasate i ovu tačku dnevnog reda u danu za glasanje. Hvala vam puno i izvinite ako sam vam zauzela pažnju. Hvala.Izvestioci nadležni odbora, Sandra Božić Zahvaljujem, uvaženi predsedniče Narodne skupštine.Poštovana gospođo ministar sa saradnikom, poštovani narodni poslanici i uvaženi građani Republike Srbije, kao izvestilac Odbora za kulturu i informisanje, ukratko ću vas upoznati sa razlozima zbog kojih je ovaj odbor predložio Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o muzejskoj delatnosti.Na samom početku, izdvojila bih činjenicu da su članovi Odbora učestvovali upravo u izradi Nacrta zakona o muzejskoj delatnosti. Na raspravi održanoj 4. februara 2021. godine, u Narodnoj skupštini, članovi Odbora postavljali su pitanja članovima radne grupe i predstavnicima ministarstava i imali konkretne predloge vezane za ovaj zakon, kako bi se zakon i unapredio.Zatim je Odbor na sednici održanoj 25. marta 2021. godine podržao usvajanje Predloga zakona, s obzirom na to da će se po prvi put, kao što je ministar i rekla, u Republici Srbiji stvoriti zakonski okviri za uređenje i delokrug rada način njihove zaštite, korišćenje i obrade muzejske građe, kao i druga pitanja koja su od značaja za poboljšanje rada muzeja, kojih prema podacima Republičkog zavoda za statistiku i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka ima ukupno 149. Jasno će se definisati obaveza muzeja, kao i njihovih osnivača, uređenje stručnih zvanja i na kraju poboljšati uslovi za rad, kako bi mogli muzeji punim kapacitetom da se posvete zapravo zaštiti pokretnih kulturnih dobara.Jedan od izuzetno važnih ciljeva koji će se postići donošenjem ovog zakona je i pooštravanje kaznene politike, koja će doprineti zaštiti i očuvanju muzejske građe, a o čemu je gospođa Gojković u svom dosadašnjem radu, kao ministar kulture i informisanja, insistirala.Na kraju, želela bih da istaknem i činjenicu da je ova oblast dugo bila zapostavljena, o čemu govori podatak da je muzejsku delatnost uređivao Zakon o kulturnim dobrima, koji je usvojen davne 1994. godine.Odbor godine.Odbor za kulturu i informisanje je mišljenja da je usvajanje ovog zakona, neophodan uslov za nesmetano funkcionisanje i rad muzeja, čime će se zaokružiti pravna regulativa i obezbediti potpuna i očuvanje muzejske građe, na teritoriji Republike Srbije.Što se tiče drugog zakona, takođe kao ovlašćeni izvestilac Odbora, ukratko ću vas upoznati i sa razlozima, zbog kojih je ovaj odbor i predložio, takođe Narodnoj skupštini Republike Srbije, da ovaj Predlog zakona o proglašenju stare i retke bibliotečke građe, za kulturno dobro od izuzetnog vas obaveštavam da su predstavnici Ministarstva kulture i informisanja, na sednici održanoj 25. marta 2021. godine, obrazložili članovima odborima, ovaj predlog odluke, ističući činjenicu da je isti nastao, kao rezultat dugoročnih istraživanja i proučavanja pisanih i štampanih starih i retkih knjiga, koje su stručnjaci Narodne biblioteke Srbije, kao i drugih relevantnih naučnih i kulturnih institucija, otpočeli još 2015. godine. Imajući u vidu, njihov poseban značaj za nauku i kulturu, pokrenut je postupak da 720 starih i retkih knjiga, dobije najveću kategorizaciju u pogledu zaštite, a to su kulturna dobra od izuzetnog značaja.Na osnovu svega što je izneto, pozivam kolege narodne poslanike, u danu za glasanje, ova dva predloga zakona podrže. Hvala vam. Kovačević. Izvolite. **Jelena Žarić Kovačević** Hvala vam, uvaženi predsedniče, uvažena potpredsednice Vlade, gospođo Gojković, sa saradnicom, dame i gospodo narodni poslanici, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, ocenio je da su Predlog zakona o muzejskoj delatnosti i Predlog odluke o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro, od izuzetnog značaja, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Zaista očekujem kvalitetnu raspravu u plenumu, jer danas imamo raspravu, u načelu, o sasvim novom zakonu. Kao, što je moja koleginica, takođe izvestilac Odbora, gospođa Božić rekla, kod nas je na snazi Zakon o kulturnim dobrima, dobrima, usvojen još 1994. godine. Svakako je, da se od tada mnogo toga promenilo i u našem pravnom sistemu, zakonodavnom sistemu i u našem društvu u opšte. Nama je potrebno da uredimo svaku oblast, posebnim zakonom, na jedan sistemski način, kako bismo dali određeni zakonodavni okvir za ozbiljan i stabilan zakonodavni sistem koji se tiče oblasti kulture, u našoj zemlji.Moramo zemlji.Moramo imati u vidu i značaj muzejske građe, kao dela kulturnog nasleđa, koje ćemo čuvati da bismo razumeli našu istoriju i da bismo sačuvali našu istoriju, ali i zbog budućih generacija kojima ćemo obezbediti još jednog pokretača privrednog privrednog rasta, obrazovanja, turizma i uopšte kulture našeg društva.Možemo da vidimo da je Vlada Republike Srbije prepoznala veliki značaj kulture i kulturnog nasleđa i njihov potencijal za razvoj naše zemlje. Vlada je usvojila nekoliko važnih dokumenata, od kojih bi svakako istakla Strategiju razvoja kulture za period od 2020. do 2029. godine, a Akcioni plan koji će olakšati primenu strategije koju sam navela.Ja bih samo želela, gospođo Gojković da iskoristim ovu priliku da vam se zahvalim što je Narodno pozorište, u Nišu, deo jednog projekta o kome sam govorila na jednoj od prethodnih sednica. Narodno pozorište će se rekonstruisati i biće izgrađena mala scena i želim samo da vam se zahvalim i da vam prenesem koliko je to važno za moje sugrađane. Pre svega, zbog toga što je Niš jedan od prvih gradova koji je ušao u istoriju srpskog pozorišta, tada su bili poznati, tj. postojali su takozvani putujući ansambli, odnosno putujuće družine, a jedna predstava, koja je obeležila taj period, odnosno razvoj te delatnosti, u Nišu, se svakako desila 1883. godine, i to je bila predstava koja je izvedena, povodom jubileja, povodom godišnjice braka kralja Milana i kraljice Natalije Obrenović. Spajanjem tih putujućih družina, stvoreno je pozorište „Sinđelić“, u Nišu, koje se danas nalazi u samom centru grada, upravo na Sinđelićevom trgu.Želim da se zahvalim Vladi Srbije što će nam pomoći pre svega da očuvamo kulturno nasleđe, da sačuvamo od zaborava činjenice na koji način se kultura u Nišu razvijala kroz vekove. Želim i da se zahvalim zato što ćete nam omogućiti da uživamo u nekim budućim pozorišnim predstavama na jedan kvalitetniji način, da razvijamo naš grad i da proširimo paletu ponuda ne samo našim sugrađanima već i turistima.Na samom kraju, ne mogu a da ne prokomentarišem vaše izjave u kojima ste naveli da ste pronašli ugovore na kojima su potpisi određenih vođa mafije i da ste tu dokumentaciju predali istražnim organima kako bi se utvrdilo i da li je iz vašeg ministarstva na čijem ste čelu učestvovao u nekim kriminalnim radnjama. Svakako neću dalje komentarisati zbog eventualne istrage koja je u toku, ali sam želela da i vama stavim do znanja i vama lično kao potpredsednici Vlade i Vladi Republike Srbije, a pre svega Aleksandar Vučić imaju apsolutnu i bezrezervnu podršku narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu u borbi protiv kriminala, naravno ostalo je na državnim organima da ispitaju i utvrde.Na samom kraju, želim da pozovem koleginice i kolege narodne poslanike da vaše predloge u danu za glasanje podržimo. Hvala Zahvaljujem.Pre nego što pređemo na poslaničke grupe, odnosno predsednike ili predstavnike, želim samo da vas obavestim mada ste vi već pismeno obavešteni da su predlagači Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica pisanim putem, nakon dogovora sa predstavnicima ministarstva i Vlade Srbije povukli Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama, to je 3. tačka dnevnog reda, koja je trebala da bude razmatrana u okviru zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa treće i šeste tačke dnevnog reda. Tako da ćemo sutra obaviti jedinstveni pretres 6. tačke dnevnog reda, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Negotinu, Osnovnog suda u Kruševcu i Osnovnog suda u Novom Pazaru.U ostalom delu, plan rada je onako kako sam vam juče rekao ostaje nepromenjen, to znači da ćemo nastaviti sednicu u utorak. Planirano je da se u okviru jedinstvenog pretresa razmotri 4. tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova, a u sredu je planiran pretres u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova 2021. za kada je planirano i glasanje o tačkama dnevnog reda ove sednice. Sledeće četvrtka bismo imali novu sednicu sa jednom tačkom dnevnog reda – Izbor predsednika Vrhovnog kasacionog

dame i gospodo narodni poslanici, mi poslanici Stranke pravde i pomirenja sa radošću sudelujemo u svim temama u radu ove Skupštine ali nam je posebno zadovoljstvo i posebna radost kada se pred nama pojave pitanja i teme iz oblasti kulture. U našem programu i u našoj orjentaciji mi imamo čvrsto uverenje da kultura zapravo predstavlja temelj i osnovnu dimenziju vrednosti pojedinca i zajednice i da se ona nikada i ni u kojoj prilici ne sme zapostaviti.Ono što me raduje jeste da bez obzira na ambijent krize u kome se zemlja nalazi imamo kapaciteta i da se bavimo ovim delikatnim i delikatesnim temama. To je nešto što je za radost i što ćemo svakako podržati.Muzejska podržati.Muzejska delatnost i zakon koji je pred nama, a koji uređuje ovu oblast, kako čusmo i u obrazloženju predstavlja jedan veoma važan iskorak, pogotovo zbog činjenice da smo toliko godina, čak i decenija imali ovo pitanje, vrlo zapostavljeno i konačno ćemo, dakle sa ovim zakonom, odnosno ovim zakonskim okvirom, dobiti osnov kako možemo pre svega zaštititi muzejsku građu, a potom joj i dati onu stvarnu i pravu ulogu.Muzeji, muzejski eksponati imaju višeznačnu i višeslojnu ulogu u svakom društvu. Osnovna i elementarna uloga jeste ona da to bude dostupno svim građanima, turistima iz zemlje i inostranstva i to, dakle i u tom elementarnom smislu i ulozi predstavlja, zapravo jedno od svedočanstava nivoa same države, nivoa celokupnog društva.To koliko jedno društvo, odnosno naše društvo drži do sebe i u tim nijansama i zapravo po kvalitetu organizovanosti muzeja, po standardu smeštenosti i zaštite muzejski eksponata vi ćete zapravo oceniti i na prvi pogled bez potrebe da ulazite tako duboko na kom kulturnom nivou je jedno društvo, odnosno jedna država.Zato ovo smatram vrlo važnim iskorakom, gde ćemo imati sistemski uređeno pitanje muzejske delatnosti i u pogledu zaštite, ali isto tako i u pogledu uloge, odnosno prave dinamike, kulturne dinamike koja se može bazirati na muzejima, odnosno na muzejskim eksponatima.Pored elementarne uloge, dakle dostupnosti muzejske građe svima, odnosno predstavljanja na neki način obraza ili kulturnog lica države, nacije, građana, naroda i svih zajednica. Pored toga muzejska građa, zapravo predstavlja i svojevrstan vrlo važan naučni materijal. I to je ono što takođe, verujem da će ovim zakonom biti olakšano i čak je to, i onaj još značajniji aspekt i uloga muzeja, odnosno muzejskih eksponata i muzejske građe.Dakle, ona je elementarna i jeste da to mogu građani videti, uživati u tome, educirati se, posmatranjem i analiziranjem muzejskih eksponata, i na taj način potvrđivati i osvežavati sopstveni identitet i stabilnost i sigurnost u sopstvenom identitetu, ali osim toga od izuzetne važnosti je zapravo posmatrati muzejsku građu kao naučno blago i to je ono što treba zapravo da bude da bude viši nivo uloge kulturnog blaga ove vrste, odnosno muzejske građe i muzejskih eksponata, jer običan posmatrač ima svoj svoj pristup muzejskom eksponatu, svoj doživljaj u pogledu identiteta i sopstvene kulture. Ali naučnik u muzejskom eksponatu, odnosno muzejskoj građi, on vidi, neću reći, samo jedno svedočanstvo, naprotiv, muzejska građa i muzejski eksponat predstavlja neku vrstu početka klupka iz koga naučnik, pravi naučnik, kvalitetan naučni razmotava celo klupko, spleta svedočanstava o našoj historiji, odnosno o našoj prošlosti. To mi jako znači, da ćemo mi sada i kroz ovaj zakon moći dinamizirati i taj aspekt upotrebe i uloge muzejske građe i muzejskih eksponata.Dakle, jedan od problema historije kao nauke ili tačnije, historije kao naučne discipline, i dan danas se mi nismo složili, naučnici nisu uspeli da se slože koliko je historija nauka, koliko je tamo naučna disciplina i koliko je korisno za histeriju insistirati na isključivosti da samo materijalni pokazatelj govori o prošlosti i svedoči o prošlosti, jer koliko god postigli, dakle, dostigli ili došli do kulturnog i materijalnog nasleđa kroz arheološku građu, to je jako mali procenat svedočanstva o prošlosti i zato je od izuzetne važnosti, pored otkrića tih eksponata, njihove zaštite i dostupnosti od izuzetne važnosti i unapređenje naučnog i kulturološkog čitanja tih eksponata, i to je ono što treba da nam bude zadatak, za budućnost i to blisku budućnost, da zapravo tu građu učinimo dostupnim, naučnicima i olakšamo naučnicima da što dublje i što preciznije pročitaju tu muzejsku tu muzejsku građu, odnosno te eksponate, jer tek onda će to biti osnov za važna otkrića, a mi imamo dovoljno talentovanih naučnika, pogotovo mladih naučnika, koje treba podsticati u ovom što me takođe raduje, da ćemo ovim zakonom ostvariti viši stepen zaštite te građe, ne samo u finalnoj fazi standarda uređenja samih muzeja, već i nadam se u celokupnom procesu, arheoloških događanja od samog otkrića na određenoj lokaciji, potom samih iskopavanja, a potom i pune zaštite i dostupnosti, ali pre samih iskopavanja, pojačati, neophodno je pojačati zaštitu samih potencijalnih lokacija, na kojima se nalaze ili postoje određeni pokazatelji, da se mogu nalaziti kvalitetna arheološka građa.Ovo govorim, što sam prosto i kroz određene svoje naučne aktivnosti, ali i posedovanja informacija i posmatranja, a i činjenice da živim na prostoru Sandžaka, odnosno Novog Pazara, dakle, lokalitet na kome se se hiljadama godina prepliću razne kulture i civilizacije, još od Neolitskog perioda, preko Pešterske kulture, potom, veoma bogata materijalna kulturna baština i nasleđe, još iz Ilirskog, pa u okviru Ilirskog i Dandarskog i drugih naroda i kultura, a potom i srednjeg veka, pa novog doba.Mi imamo izuzetno arheološki bogat prostor. Istina, bilo je, pogotovo u poslednje vreme, intenzivirane su arheološke aktivnosti muzeja u Novom Pazaru, ali paralelno sa tim su aktivni i razni, da kažem lopovi, pljačkaši i tragači za blagom i zlatom, kulturnim i ovim i onim, koji nažalost nanose veliku štetu toj građi i tim potencijalima i od izuzetne važnosti bi bilo pojačati zaštitu tih lokaliteta, jer toga je jako puno, postoji čak kategorija, tzv. u narodu poznatih grčkih grobalja, nisam siguran da su sva grčka, ali za običan svet, sve što je iz nekog antičkog doba je grčko, ali svejedno, bitno je da je takvih grobalja još još neistraženo i jako često nam dojave ljudi iz pojedinih mesta, sela, u čijoj blizini se nalaze ti lokaliteti, da su se jednostavno probudili i videli određene iskopine i rupe u tim grobljima koja su zarasla u žbunju, travi, itd.Morali bi pojačati tu aktivnost, svugde, postoje i drugi delovi Srbije koji su veoma bogati ovom građom i na kojima se prepletalo mnogo kultura i civilizacija, ali ovo je ono čega smo očevici i što verujem da će ovim zakonom da bude značajnije zaštićeno.Ono što želim da istaknem, a nadam se da će isto i ovim zakonom se dobiti okvir, jeste uređenost gde idu eksponati, arheološki eksponati nakon iskopine, hajde gde idu u samom procesu istraživanja, to je jednako važno, ali je važno i gde se zadržavaju.Mislim da bi trebalo zakonski zaštiti zapravo da lokalitet na kome su se pronašli ti eksponati, zapravo bude u muzeju koji pokriva taj lokalitet.Imam određene informacije da li zbog ove zakonske nerešenosti, da li iz nekih drugih razloga da su mnogi muzejski eksponati, odnosno arheološki materijali sa prostora Novog Pazara, Okolice, Sandžaka, Peštera, otišli sa tog prostora, neki su se vratili u muzej u Novome Pazaru, a neki se nisu vratili. Dakle, to je nešto što smatram veoma važnim.Nije ovde sada pitanje etničke ili verske kategorije, već je pitanje lokaliteta. Mislim da ti eksponati treba da budu svedok prostora gde su pronađeni, odnosno da budu smešteni u muzeju, dakle, tamo gde su zapravo pronađeni, jer zapravo oni su su glasnogovornici prošlosti, pre svega tog prostora.To je ono što na šta treba obratiti pažnju ukoliko imamo osnov u ovom zakonu, ali ukoliko nema onda zasigurno u podzakonskim aktima gde će se urediti implementacija ovog zakona.Drago

smeru.Svakako da treba urediti kulturni prostor, uključujući i muzejsku delatnost crkava i verskih zajednica, ali jako je važno da ste dali takav odgovor i da ste podsetili na zakon, odnosno, pre svega, Ustav i ustavna načela koja garantuju ravnopravnost svih crkava i verskih zajednica, takođe, Zakon o crkvama i verskim zajednicama, koji garantuje ravnopravnost crkava i verskih zajednica, hvala vam tome što ste to podsetili, počesto se to zaboravi. Jer, razumljivo je, u ovoj zemlji, je oko 70% stanovništva srpske nacionalnosti, pravoslavne veroispovesti i to je samo po sebi dominanta činjenica koju ne morate isticati. Ona Ona će sama po sebi zbog tolike dominacije proizvoditi svoje efekte i svoje reflecsije i mi sa tim nemamo nikakav problem, niti u tome vodimo problem.Može da bude problema tamo kada se zaboravi da u ovoj zemlji živi oko 30% stanovnika koji nisu srpske nacionalnosti ili kada se zaboravi da u ovoj zemlji pored srpske pravoslavne crkve imamo značajan broj tradicionalnih tradicionalnih verskih zajednica među kojima je i islamska zajednica.Dakle, jako je važno da mi kao najviše zakonodavno, najviše predstavničko i najviše nadzorno telo, nikada ne zaboravljamo i ne zapostavljamo ovu činjenicu, pre svega zato što je ona ustavna ustavna obaveza, ustavno zakonska kategorija, ali isto tako i opšta kulturno civilizacijska kategorija. Više puta smo zapravo isticali da ta raznolikost predstavlja isključivo bogatstvo, a ni na koji način nedostatak ili problem.Naravno da ukoliko vi imate takvu dominaciju, i u etničkom, i u kulturološkom i u verskom, to će isto tako značiti i spomeničkom i u muzejskom i to je faktografija sa kojom niko normalan ne bi trebao da ima problem, ali zapravo, to ne znači da treba dopustiti da ostale crkve i verske i zajednice, odnosno ostalo ostalo kulturno blago bude na bilo koji način zapostavljeno.Dopada mi se ideja da se to reši posebnim zakonom, da uopšte pitanja kulture i kulturnog blaga crkava i verskih zajednica uključujući i muzejsku delatnost bude rešena posebnim zakonom, ali sa punim osećajem za kulturu, kulturno blago, kulturni identitet, muzejsku građu, ostalih verskih zajednica verskih zajednica i crkava.Zapravo, mislim da je tu naša uloga da i ovu šarenolikost i Narodne skupštine, ali i šarenolikost koju imamo i u etničkoj strukturi, građana ove zemlje predstavljamo i u našoj zakonodavnoj delatnosti.Što se tiče druge teme, odnosno tačke dnevnog reda kojom ćemo danas dati svoj doprinos u raspravi i na koncu usvojiti odluku o statusu posebne da bibliotečke građe od posebnog značaja, to je ono što posebno smatram važnim, kulturološkim i političkim iskorakom.Da, jesu važni svi materijalni i nematerijalni spomenici, sve je to od izuzetne važnosti i ne sme nikada biti zapostavljeno, ali knjiga je nešto što treba da u kulturološkom smislu ima najviši stepen svetosti u svim segmentima društva, a posebno na nivou nas koji smo izabrani od građana da o tome brinemo i o tome donosimo zakone.Zato ovo posebno pozdravljam, posebno podržavam i smatram posebno važnim, jer postoji puno knjiške građe izuzetne važnosti, čak rukopisa. Svedok sam da se jedan ozbiljan fundus rukopisa i starih knjiga od koji neki imaju i više stotina godina, nalazi u biblioteci Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, ali isto tako se bojim da se mnogo toga nešto se nalazi i u islamskoj zajednici, jako puno je te građe i u privatnim posedima građana koji su to nasledili od svojih predaka.Međutim, ono što je zajedničko za sve te materijale je da oni nisu dovoljno tehnički zaštićeni i da imamo jako puno, kako se to zna reći, obolelog papira, odnosno ugrožene građe, fizički ugrožene građe.Zato se nadam da će ova odluka, takođe, predstavljati zakonodavni osnov i važan okvir kako bismo intenzivnije sa pozicije Ministarstva kulture, ne sumnjam da će tu biti razumevanja, pre svega od ministarke, ali i od ostalih nadležnih organa, da se omogući institucijama kulture i obrazovanja, biblioteka i ostalih koji poseduju tu građu ili koji mogu doći do te građe, da im se omoguće te opreme za rehabilitaciju starih rukopisa, znam da ima jako malo, ali mislim da se ona treba osvežiti i ovde u Beogradu, ali se omogućiti i u drugim ustanovama kulture da se ta oprema nabavi, ali pre svega da se krene što pre sa aktivnostima zaštite te građe.Radi se o veoma kvalitetnim rukopisima. Oni koji su bili na arapskom jeziku, ja sam imao prilike i neke od njih obrađivati, ali jako puno ih je na staroosmanskom jeziku, ponajviše, određeni su čak i na persijskom jeziku. Dakle, radi se o građi koja ima izuzetnu kulturnu važnost i verujem da ćemo ovom odlukom bibliotečke građe od posebnog značaja, dajući joj taj status koji će omogućiti zapravo da preko Ministarstva kulture poduzme ono što je potrebno kako bi zapravo ta građa bila, pre svega, zaštićena, a potom kako bi tako zaštićena bila dostupna onim aktivistima i poslenicima nauke kako bi zapravo mogli imati na uvid i na korist ono što je sadržaj te građe.Dakle, sa ovom ozbiljnošću prema temama kulture, prosto mi se obnavlja optimizam da nećemo ostati ili postati robovi isključivo materijalističkih tema iz ekonomije, hleba, preživeti, ne preživeti, one jesu važne, ali su one biologija. Ukoliko mi dušu ne sačuvamo, ukoliko naša biologija i naš telesni okvir ne bude zaštita za dušu i prijatno prijatno stanište duše bojim se da ne možemo računati na pravi, svetlu, srećnu i ličnu i kolektivnu budućnost.Hvala.

razmišlja i eventualno, o zakonu koji bi objedinjavao i regulisao uopšte sakralno nasleđe za sve verske zajednice.Tako da ćemo to raditi sigurno ne samo sa strukom koja se bavi muzeologijom, nego svakako i sa predstavnicima svih tradicionalnih verskih zajednica u našoj državi, jer sam sa svima i razgovarala o karakteru ovog zakona koji donosimo i šta treba da uradimo da bi objedinili i na muzejske

muzeji i pri katoličkoj crkvi i od strane islamske zajednice. To sam saznala u neposrednim kontaktima i razgovorima i nadam se da ćemo svi zajedno naći dobra rešenja

čitavoj našoj državi. Nešto je ovlašćeno, a ima toga i mnogo neovlašćenog. Centralna ustanova koja je to vršila je Narodni muzej, stručnjaci ispred Narodnog muzeja. Onda kada ispred države i kada je nešto legalno rađeno, onda je Narodni muzej preuzimao to što je pronađeno.Međutim, sada radimo na Nacrtu zakona o kulturnom nasleđu. To ćemo uskoro dobiti ovde u parlamentu, nadam se i Zakon o zaštiti nepokretnih kulturnih dobara, tako da ćemo na bolji način to regulisati i regulisati ko će preuzimati te arheološke arheološke iskopine nakon pronalaska na određenim delovima naše države i to će biti mnogo preciznije uređeno.Od 2017. godine do 2020. godine Ministarstvo kulture i informisanja je

Namenjen je svima, pa i običnim građanima koji su primećivali da neko nešto radi neovlašćeno, kopa određene vrednosti koje pronalazi i preuzima za sebe ili se bavi preprodajom, što se najčešće i dešava.Iz tog priručnika se, u stvari, lako vidi da nije situacija crno-bela, jer svi se obraćaju Ministarstvu kulture i informisanja i misle da smo mi krivi za sve, a to je jedan čitav lanac gde svako mora da reaguje na određeni način, kako je u tom priručniku i objašnjeno. Dakle, karike u lancu su i sudovi, i tužilaštvo, i policija, i lokalne samouprave, pa i oni obični građani koji koji zaista ne znaju šta da rade u tim momentima, jer svi zajedno smo dužni da poštujemo određene međunarodne konvencije kojima je pristupila naša država. Posebnu pažnju ćemo obratiti na to prilikom donošenja ova dva važna zakona kojima ćemo definisati upravo arheološko iskopine - kome pripadaju, ko je nadležan nakon pronalaženja određenih važnih artefakata na delovima teritoriji naše države. Hvala.

poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, u jednoj knjizi utisaka iz 2010. godine zapisano je – mi plus vi jednako je magija. To je nekoliko godina kasnije postao i logo za izbor evropskog muzeja godine. Taj zapis iz jedne knjige utisaka lako postaje i formula za rad muzeja i organizaciju muzejske delatnosti.Muzej ne čine četiri zida i krov, već ono što se u njemu nalazi - kulturna i umetnička baština, priče koje pričaju eksponati, tragovi istorije zapisani u vremenu. Sve to zajedno čini muzej muzejom.Idealna muzejom.Idealna slika za mene, kao asocijacija na muzej, ne mislim i da je utopijska, izgleda kao nepregledni red ljudi koji čekaju da uđu dok njihovu znatiželju i očekivanja pojačavaju komentari i zadivljeni pogledi onih koji su upravo završili posetu muzeju. Sa jednakom ushićenošću, sjajem u očima i radošću razumeju, oplemenjuju dušu i bar na trenutak drugačijim pogledom na svet doživljavaju stvarnost i baka Stana, domaćica sa prvog sprata i predškolac koji bi da vidi još i bezbrižna trudnica i umorni ratar, itd. I svi znaju i osećaju da im je potreban muzej baš kao što su potrebni i oni njemu.Suština i cilj zapravo jeste u tome - stvoriti atmosferu u kojoj će muzej biti potreban ljudima, a ne trpljen kao nužno zlo. Muzej ne sme da bude nedodirljiva, lažno važna i autoritarna institucija. Donošenjem ovog zakona treba, na prvom mestu, zaštiti kulturno i istorijsko bogatstvo i sačuvati ga za buduća pokolenja.Očuvanje bogatstva koje već imamo, a koje se često čuva i u neuslovnim podrumima i prostorima treba da bude i jeste smernica ovog zakona koji uređuje brojna pitanja od značaja za rad ustanova, primenjujući dobre prakse iz sveta na koji se ugledamo.Mi kao društvo imamo razne periode iz istorije, iz istorije umetnosti, takođe, koji su ostali nedovoljno poznati mladim naraštajima i to uglavnom iz samo jednog razloga – nisu sačuvani sačuvani na pravi način tragovi tih epoha.Danas, kada imamo tu svest, naša obaveza je da ono što posedujemo iz prošlih vremena, iz naše današnjice, ali i onoga što je pred nama, sačuvamo za budućnost da našim potomcima ostavimo više nego što su nama ostavili naši preci.Da malo malo opustim ovu kamernu atmosferu u ovom domu, da se našalim i da kažem – nemojte da nas buduća pokolenja pitaju šta radite, bre. Ne smemo izgubiti nikada iz vida značaj muzejske građe, ne samo za istoriju, nauku i kulturu, već i za zadovoljavanje potreba građana. Mislim da zakon apsolutno odgovara tim potrebama i za svaku pohvalu je sistemsko uređivanje ove materije i očuvanje muzejske građe.Mi smo kroz istoriju često menjali modele kulturne u skladu sa istorijskim trenutkom i potrebama i u zavisnosti od krupnih istorijskih, društvenih i sistemskih promena. Dobar deo ili bar jedan deo tih modela mogao bi se primeniti i danas bar u onom delu dostupnosti muzejskih postavki i građe svim građanima Srbije.Potrebno je dozvoliti, i omogućiti saradnju muzeja organizovanjem putujućih izložbi kako bi se kultura u maksimalnoj meri približila građanima, tako da i građani iz gradova i sela po Srbiji ne moraju da dolaze u Beograd ili Novi Sad da bi videli neku muzejsku postavku i značajna dela.Približiti kulturu svima, učiniti je dostupnom svima jeste moto Socijaldemokratske partije Srbije. Za nas kultura predstavlja mentalno zdravlje i identitet jedne zemlje i, naravno, čitavog društva.Danas ne može svako da sedne u automobil i da pređe 200 kilometara da poseti neki muzej. Građani su, naročito mladi, željni znanja i to im treba omogućiti. Na taj način bi se i stalnom promenom postavki muzeja povećao i broj posetilaca, a to bi sve imalo uticaja i na onaj finansijski momenat.Da se ne vraćam na istoriju kulturnih modela. Dovoljno je samo da kažem da je početkom XXI veka kulturna energija bila probuđena kroz pojedinačne primere stvaralaštva, ali ne i kroz aktivnosti države i promenu zakonskih okvira.Zato mislim da je ovo bio poslednji momenat za donošenje ovakvog jednog zakona koji će konačno urediti, unaprediti i modernizovati muzejsku delatnost i građu uvažavajući dobre prakse, ali naravno i trenutak u kome živimo.Znamo da najveći broj muzeja i ustanova zaštite kulturnih dobara nije u mogućnosti da na odgovarajući način obavlja redovnu delatnost. Zbog problema nedovoljnog finansiranja od strane lokalnih samouprava pojedine ustanove kulture pa i muzeji dovedeni su na ivicu izdržljivosti. Poseban problem predstavlja i nedostatak prostora za smeštaj kulturnih dobara.U svakom slučaju, ovakav zakon kojim se unapređuje okvir delovanja muzeja uvode standardi i jasne prakse, uslovi osnivanja, čuvanja, proučavanja, dokumentovanja, zaštite i prezentovanja muzejske građe nedvosmisleno predstavlja i polaznu osnovu sistemskog uređenja muzejske delatnosti u okviru očuvanja kulturnog nasleđa Srbije.Svet je odavno prepoznao muzeje i kao bitne elemente privrednog rasta, turističke ponude jedne zemlje i naravno izuzetno bitan uslov za razumevanje prošlosti i budućnosti, o čemu ste govorili i u uvodnom izlaganju.Boravak turista u Srbiji i Beogradu može da pruži mnogo više, mnogo više kvalitetnijeg i zanimljivog sadržaja van onog Turistička organizacija Srbije svojim radom najbolji je primer, to pokazuje i potvrđuje svojim zalaganjem, da upravo takve kvalitetne sadržaje istakne u prvi plan kada je reč o turističkoj ponudi i Srbije i Beograda.Blago u našim muzejima i kulturno i naučno neprocenjivo je svedočanstvo o životu u našoj zemlji, o našim sugrađanima, vremenima i društvenim prilikama.Davne 1844. godine Ukazom tadašnjeg ministra prosvete Jovana Sterije Popovića postavljeni su temelji prikupljanja, čuvanja i prikazivanja muzejske građe.Najvažnija novina koju donosi ovaj zakon, pored toga što je i sam zakon nov i uređuje isključivo muzejsku delatnost, najvažnija novina je svakako formiranje muzejskog saveta koji će se baviti razvojem i unapređivanjem muzejske delatnosti, istraživati modele saradnje između muzeja i srodnih obrazovnih institucija, što je svakako ideja za punu podršku i pohvalu. Razvijati saradnju strukovnih, naučnih i međunarodnih institucija kao i saradnju muzeja sa zajednicama kojima muzeji i služe.Naravno, odredba da posao u okviru muzejske delatnosti mogu obavljati samo i isključivo stručna lica za to osposobljena, uz obavezno polaganje stručnog ispita, je upravo ono što nam treba, naročito iz aspekta razumevanja tog blaga koje moramo sačuvati.Digitalizacija, naravno, kao način čuvanja, ali i prikazivanja muzejske građe, je svakako posao za budućnost i uvažava i tehnološki i civilizacijski trenutak u kome živimo,

zakon je sagledan i iz ugla zaštite životne sredine, tako da su to sve samo mali i pojedinačni razlozi zbog kojih ćemo s radošću podržati zakon u danu za glasanje. Hvala.

Hvala lepo, poštovani predsedavajući.Poštovana ministarko Gojković, predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici,

nas što danas imamo priliku da raspravljamo o Predlogu zakona o muzejskoj delatnosti, pa samim tim i o značaju muzeja za pripadnike nacionalnih manjina.Kao što sam u jednom od svojih prethodnih izlaganja govorio o važnosti kulture, tako bih želeo i sada da govorim o tome sa fokusom na muzejskoj delatnosti.Zajedničko delatnosti.Zajedničko u Predlogu zakona o muzejskoj delatnosti, kojim se uređuje ova materija prvi put nakon 1994. godine, i Odluke o proglašenju 720 starih i retkih knjiga za kulturna dobra od izuzetnog značaja je činjenica da predmeti materijalnog i elementi nematerijalnog kulturnog nasleđa predstavljaju svedočanstvo o postojanju, organizaciji i funkcionisanju društva i države da čuvaju nacionalnu baštinu, tradiciju, kulturni identitet i kulturni diverzitet jednog društva.Svi smo svesni činjenice da je neophodno sistemsko uređenje svake pojedinačne oblasti zaštite kulturnih dobara na sveobuhvatan i svrsishodan način stoga pozdravljamo donošenje ovog propisa kojim se između ostalog uređuje sistem zaštite muzejske građe, uslovi i način obavljanja muzejske delatnosti i slično.Zapravo je bilo krajnje vreme da se pripremi zakonski okvir za rešavanje problema koji su se u prošlosti javljali u svakodnevnom životu muzeja. Nedostatak novca, premale prostorije za skladištenje građe, nepotpuna dokumentacija i slično je otežavalo rad pojedinih institucija. Promenom zakonskog okvira će biti pružena mogućnost da ova pitanja budu rešena.Predlog rešena.Predlog zakona je važan jer nudi nova rešenja kako bi se regulisala goruća pitanja, poput nedostatka zaposlenih, finansija i nedostatak adekvatnog prostora, kao i kako bi se sistemski rešili uslovi za osnivanje muzeja, čuvanje muzejske građe, način izlaganja, međumuzejska saradnja, digitalizacija muzejske građe, uvođenje jedinstvenog informacionog sistema.Između

Naša poslanička grupa, svakako, podržava ovu inicijativu.Muzejska dokumentacija sadrži analogne i digitalne podatke o muzejskoj građi koji su potrebni za stručnu obradu, identifikaciju, određivanje porekla i utvrđivanje stanja prilikom pribavljanja, stručne obrade, kao i procena vrednosti.Svi znamo da je digitalizacija jedan od najvažnijih ciljeva Vlade Republike Srbije u poslednjih nekoliko godina i neophodna je ukoliko želimo da pratimo svetske trendove.Ukupno ima 149 muzeja u Srbiji, od toga 54 u Vojvodini, a biblioteke čuvaju do sada 2.286 starih i retkih knjiga, kao pokretno kulturno dobro. Biblioteke čuvaju baštinu za buduće generacije i razvijaju svest o značaju te baštine, svedoče o izuzetno značajnim, kulturnim, istorijskim događajima i ličnostima i imaju izuzetnu umetničku i estetsku

osnovanih od strane Republike, pokrajine, lokalne samouprave, ali ima i privatnih muzeja. Od 54 institucije na teritoriji AP Vojvodine, kod pet je osnivač AP Vojvodina, kod sedam lokalne samouprave, a 42 su u privatnoj svojini.Među prethodno navedenim muzejima na teritoriji AP Vojvodine ima više onih koji su od posebnog značaja za nacionalne manjine, dakle oni koji su u skladu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina proglašeni za institucije od posebnog značaja za jednu ili više nacionalnih manjina.Podsetio manjina.Podsetio bih sve nas da ova mogućnost i dalje postoji u važećem Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjima, da ove odredbe nisu izbrisane, da su one ostale u zakonu i nakon odluke Ustavnog suda da pojedine odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina proglasi protivustavnim.Ovde bih posebno naglasio i pohvalio činjenicu da je Predlog zakona o muzejskoj delatnosti u potpunosti usklađen kako sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, tako i sa Zakonom o nadležnostima AP Vojvodine.Dakle, u statutima šest institucija na teritoriji AP Vojvodine stoji da su ti muzeji od posebnog značaja za mađarsku nacionalnu manjinu. Ti muzeji su: Gradski muzej u Subotici, Gradski muzej u Bečeju, Gradski muzej u Somboru, Gradski muzej u Novom Sadu, Gradski muzej u Zrenjaninu, Gradski muzej i Pozorišni muzej u Vojvodini. Da naglasim da je Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine među osnivačima i Muzeja opštine Bačka Topola.Neko bi pomislio da značaj tih malih muzeja nije veliki, pošto ne poseduju veliku muzejsku građu, niti veliki izložbeni prostor za izlaganje svojih eksponata. Međutim u Savezu vojvođanskih Mađara smatramo da nikako ne možemo i ne smemo da zaboravimo ni manje muzeje.Za Savez vojvođanskih Mađara je od posebnog značaja i činjenica da se Predlogom zakona na sistemski zakon rešava i često višedecenijski problemi koji su značajni za gotovo sve muzejske prostore. Tako od 2019. godine velika sala Gradskog muzeja u Bečeju je van upotrebe zato što je usled obilnih padavina i prokišnjavanja krova plafon delimično počeo da se urušava. Krajem 2019. godine u sklopu tekućeg održavanja najproblematičniji deo krova je saniran, ojačan i postavljeno je oko 30% novih crepova.Loše stanje muzejskih depoa u kojima je smešteno više od 16.000 predmeta i različitih zbirki preti da na duže staze uništi kulturno-istorijsko blago opštine Bečej. Nadležni kažu da je za izgradnju novih depoa i kancelarija za rad potrebno oko 70 miliona dinara, dok bi izgradnja izložbenog prostora utrostručila taj iznos, pa je najrealnije i najracionalnije da se poduhvat rekonstrukcije zgrade muzeja odvija u nekoliko faza.Još malo o malim muzejima. Uloga Muzeja opštine Bačka Topola može se sagledati iz više uglova. Muzej, naravno, obavlja svoje uobičajene muzejske delatnosti, kao što su prikupljanje građe iz okoline, njeno arhiviranje i organizacija izložbi, ali to ne pokriva ni polovinu svakodnevnog posla muzeja, jer on vrši izuzetno značajnu obrazovnu delatnost u vidu širenja informacija o istoriji, o načinu života u prošlosti, čuva, deli i prenosi informacije o pojedinim okolnim kulturama.

oni su svesni činjenice da budućnost muzejske delatnosti, pored organizovanja izložbi savremenih umetničkih predmeta i ostalih aktivnosti, leži u digitalizaciji i u postepenom prelasku u virtuelni prostor. Ovo je izazov 21. veka koji se u prethodne dve, tri godine znatno intenzivirao. Od tada su saradnici muzeja počeli sve više da digitalizuju sadržaje, prate nove trendove na društvenim mrežama, video zapisima i virtuelnim izložbama.Ovo se nedavno počelo primenjivati i u praksi. Na primer, u razmatranje se uzela istorijska činjenica da su veliki pisci 19. veka Aran Janoš iz Mađarske i Jovan Jovanović Zmaj bili prijatelji i da su razmenili mnogo pisama. Glumci Subotičkog narodnog pozorišta su kroz kratke epizode u autentičnim kostimima odigrali te scene i ovim primerom iz prošlosti doprineli da se ideja negovanja prijateljstava približi učenicima.Mi u Savezu vojvođanskih Mađara smatramo da će u 21. veku jedna od najbitnijih uloga muzeja biti negovanje tradicije i kulture naroda na teritoriji Republike Srbije, kako većinskog, tako i nacionalnih manjina.Izuzetno manjina.Izuzetno je važno da se nacionalnim manjinama omogući kontakt sa institucijama koje neguju njihovu kulturu i identitet. Nadamo se da će se u budućnosti nivo saradnje povećati i da će novi zakon o muzejskoj delatnosti omogućiti laške i bolje upravljanje mrežom muzeja, kako bismo zajedno mogli sačuvati raznolikost kultura i na teritoriji AP Vojvodine. Hvala na pažnji.

ministarko, Poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati Predlog zakona o muzejskoj delatnosti, kao i veoma važnu odluku o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturne dobro od izuzetnog značaja.Ovaj zakon kao prvi specijalizovani zakon kojim će se ova oblast urediti je potreban, moderan, usklađen sa evropskim zakonodavstvom i doneće jedan sistemski pristup organizovanja muzejske delatnosti, unaprediće zaštitu muzejske građe i kulturnih dobara, poboljšati muzejsku mrežu, stvoriće uslove za poboljšanje strukture i organizacije rada muzejske delatnosti.Donošenjem ovog zakona napuštamo zastareli zakonodavni okvir kojim se ova oblast uređivala. Možemo da primetimo da u Srbiji postoji jedna tiha, ali temeljna reforma koja se tiče uređenja sektora kulture uopšte. Smatramo veoma pohvalnom inicijativu ministarke Gojković koja je, čini mi se u novembru 2020. godine, zatražila reviziju fondova svih ustanova kulture u Srbiji. To je zaista bilo potrebno.Ako se osvrnemo na period od proteklih godinu dana možemo da zaključimo da je kulturna delatnost u celom svetu izuzetno pogođena pandemijom, ali Srbija zaista nastoji da nađe način da kultura opstane uz imperativ zdravstvene zaštite svih pojedinca, kako onih koji rade u kulturi, tako i publike.Ulaganjem u kapitalne kulturne ustanove, kao što je Muzej Nikole Tesle, Muzej Jugoslavije, Niško narodno pozorište, donošenjem valjanih zakonskih okvira koji će modernizovati i olakšati funkcionisanje kulturnih institucija, jasno se poručuje da Srbija ne samo da ne odustaje od opstanka kulture, već i od kontinuiranog ulaganja u kulturu.Na inicijativu predsednika JS, gospodina Dragana Markovića, to je veoma važno da pomenem, u Jagodini se gradi novi kulturni centar koji će biti najveći kulturni centar u Srbiji i koji neće biti značajan samo za građane Jagodine, već će biti ustanova kulture od regionalnog značaja.Zakon o muzejskoj delatnosti svojim novinama precizira uvođenje muzejskog saveta, muzejske mreže uspostavlja i precizno definiše novu hijerarhiju u poslovanju uvođenja matičnih muzeja, a i precizira mogućnost za osnivanje privatnih muzeja.Ipak država je ta koja zajedno sa lokalnom samoupravom je osnivač najvećeg broja muzeja. Država je ta koja mora da se brine i da utiče na dominantnu kulturnu politiku. Država je ta koja mora da povlači jasne granice između kulture i zabave. Ona mora ne da povuče granice, već da izgradi bedeme između kulture i estrade. Mi smatramo da je to veoma važno zbog mlađih generacija koje ne samo kroz kućno vaspitanje, već i kroz obrazovne ustanove i tok socijalizacije uopšte treba da nauče da razlikuju ove stvari. U posebnoj opasnosti su mladi na čije odrastanje i formiranje kulturnog ukusa i estetskih vrednosti utiču razni sadržaji na elektronskim medijima, kao i na društvenim mrežama.Novi vidovi komunikacije imaju moć da brišu granice između sadržaja popularne i visoke kulture sa jedne strane, ali sa druge omogućavaju potpuno nove načine interpretiranja kulturne baštine, pa tako u ovo doba pandemije mi možemo na trenutak da uživamo u nekim virtuelnim turama svetskih muzeja i galerija.Danas prateći instagram nalog npr. Narodnog muzeja imamo priliku da od eminentnih stručnjaka saznamo pojedinosti o mnogim značajnim, vrednim delima, koje Narodni muzej čuva. Sličan je slučaj, navela bih primer doma Jevrema Grujića, to je privatna muzejska ustanova koja organizuje interaktivne izložbe, performanse, i koncentriše svoju delatnost na istraživanje istorije i kulture moderne srpske države, kao i sa Muzejem knjige i putovanja, u okviru kojega je Muzeja sprske književnosti udruženja Adligat.Srbija je zemlja muzeja sa svojim geografskim položajem, bogatom i burnom istorijom, specifičnošću svih regiona i kulturnim posebnostima koji se u njima neguju. U našoj zemlji postoji ogroman potencijal za razvoj kulturnog turizma čiji stožer, upravo, treba da budu muzeji. Muzej Jugoslavije, Muzej Nikole Tesle, Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, posećuju turisti iz regiona i iz cele Evrope, naravno u normalnim uslovima. Tu je i Galerija Matice srpske, vojvođanski muzeji, zatim lokaliteti poput Viminacijuma, Lepenskog vira, Feliks Romulijane, zatim tu je Pašin konak u Vranju, Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini. Pomenula bih tu i Muzej voštanih figura, koji je posebna ustanova kulture sada, ovog grada, a osnovan je na inicijativu predsednika JS.Verovatno bi trajalo u nedogled kada bi nabrajali sve muzeje i kada bi diskutovali u kojem su stanju, da li su rekonstruisani, a mnogi su rekonstruisani, da li se planira dalja rekonstrukcija, ali možemo da zaključimo da je potencijal ogroman.Dve hiljade osamnaeste godine dve autorke objavile su veoma važnu studiju pod nazivom „Muzeji u Srbiji kao deo kulturno turističke ponude za porodice sa decom“, a čiji je izdavač Institut ekonomskih nauka. Pored brojnih korisnih smernica koje se impliciraju u ovoj studiji, izdvojila bih kao važnu sugestiju, tj. komentar da Srbija mora da radi na atraktivnosti svoje muzejske ponude. Muzeji, inače, odavno nisu privilegija visokih klasa i elita, danas su dostupni svima, ali ono što bih izdvojila kao našu prednost jeste da je cena ulaznice za naše muzeje veoma povoljna. Konak Kneza Miloša, Konak Kneginje Ljubice, Muzej Vuka i Dositeja, Muzej pozorišne umetnosti, Muzej nauke i tehnike, građani mogu da obiđu za svega dva, tri evra, a deca uglavnom ne plaćaju ništa.Pogledajmo samo neke evropske ulaznica za Palatu dvoranu oružja u Moskvi iznosi 40 era, ulaznica za Muzej austrijske carice Elizabete Sisi Bavarske je 20 evra u Beču, Mocartova rodna kuća u Salzburgu se obilazi za 12 evra. Ljudi koji obilaze ustanove kulture u potrazi su za prepoznatljivom kulturnom baštinom. Kompletno nasleđe najvećeg naučnika svih vremena Nikole Tesle je svetski prepoznatljivo kulturno kulturno nasleđe. Naša kulturna baština su i Andrić i Crnjanski i Lubarda, i Šumanović i Uroš Predić i Paja Jovanović. Tu je i ona nematerijalna, kao što je srpsko kolo, o kojem predsednik JS stalno priča a koje je UNESKO uvrstio u red svetske kulturne nematerijalne baštine.Možda je došlo vreme da se pitamo i da porazgovaramo treba li da afirmišemo neke zaboravljene ličnosti nepravedno marginalizovane istorijske događaje. Navešću samo jedan primer koji mi je pao na pamet, evo, u Srbiji se, kao što svi znaju 1903. godine se desio krvavi prevrat u kojem je ubijen kraljevski par Obrenović. Srbija nema muzej kuću, nema muzej sećanja na ovaj događaj. Neko će reći da nedostaju artefakti, nestali su u noći prevrata, njihove stvari su prodavane na evropskim aukcijama. Poslednji Obrenovići nemaju svoj legat, nemaju svoj muzej, a porodična kuća Drage Obrenović u Lunjevici, kontinuirano propada. Ipak, oni žive kroz istorijska sećanja, kroz istraživanje srpskih eminentnih naučnika i naučnica i stoje kao jedno sećanje i žive kroz razne vidove interpretacija u popularnoj kulturi.Kraljevski park kao da nema svoje zvanično mesto u kulturnoj istoriji Srbije. Valorizacija poslednjih Obrenovića je, verujem da će se većina složiti, i dalje vrlo problematična danas posle 118 godina, ako izuzmemo primer muzeja rudničko-takovskog kraja, koji neguje sećanja na mučki ubijenu kraljicu i vilu Zlatni breg, letnjikovac rezidenciju poslednjih Obrenovića kraj Smedereva.Zašto ovo pričam i zašto mislim da je sve ovo važno? Zato što interesovanje za ovaj istorijski period i ovaj događaj ne jenjava kako u stručnoj, tako i u široj javnosti.Činilo se da je zaboravljena i porodična kuća, nekada muzej vajara Tome Rosandića, a pored čijih skulptura „Igrali se konji vrani“, ovde na ulazu u ovaj cenjeni dom, moje kolege i ja svakodnevno prolazimo. Ali, ohrabrujuće vesti o ovom zdanju smo mogli da čujemo početkom godine, kada su iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture saopštili da će za obnovu ovog muzeja zatražiti sredstva iz resornog ministarstva.Jedan savremeni posetilac muzeja u toj kulturnoj ustanovi, nije samo u potrazi za artefaktima prošlosti, već za pričom, potpunim događajem i jedinstvenim iskustvom. Mi iz JS smatramo da je srpski, kulturni identitet jedinstven, jer je spoj nacionalnog i kosmopolitskog, spoj tradicije i avangarde. On je jedinstven, jer se ovde spajaju istok i zapad.Srpski zapad.Srpski muzeji zaslužuju da zauzmu primarno mesto na kulturnoj mapi Srbije. U ime građana u ovom parlamentu, mi očekujemo da država i dalje podstiče rad kulturnih institucija, kao i razvoj kulturnog života u Srbiji, jer ćemo samo kontinuiranim radom, ali i idejama i konstruktivnim raspravama doprineti njenoj promociji i prepoznatljivosti. Hvala.

Hvala vam na vašem zaista inspirativnom i poučnom govoru. Drago mi je da ste se toliko bavili i kulturnom ponudom naše države, posebno sa osvrtom na muzeje. Ja sam pristalica toga da da bez spoja kulture, obrazovanja i turizma nećemo moći da radimo na tome da stvaramo novu publiku za ove ustanove kulture.Drago mi je da ste naveli ovaj priručnik koji se zove, ako se ne varam „Muzeji u Srbiji za porodice sa decom“ i to je važno. Trebalo bi možda da publikujemo šire i da na tome radimo sa mladim roditeljima da shvate da postoji zabava i mimo tržnih centara i mimo veštačkih igraonica, bez obzira što shvatam da je 21. vek i da su sada zabave drugačije od onog vremena kada sam ja bila mala, pa su me roditelji isključivo vodili u dečja pozorišta i u muzeje, jer drugoj nije bilo.Uz bilo.Uz igraonice, uz tržne centre, uz kafiće, ako hoćete da imate decu koja neće podleći onom kiču koji preovladava možda u nekim delovima delovima da kažemo i medijske ponude i nečem drugom, onda mora da se radi sa decom od najmanjeg doba i da se ode npr. u Muzej Nauke i tehnike koji takođe ima jednu posebnu igraonicu gde mogu da se prave rođendani ili da se igraju deca, ali tu deca imaju šta i da vide i da nauče u najranijem dobu. Da ne kažem, neko je od vas spomenuo, možda Nataša Vacić u svom izlaganju da danas ne može svako da pređe 200 kilometara pa da ode u nekakav muzej, ali sigurno u najbližoj okolini postoje postoje muzeji lokalnog, regionalnog tipa. Samo treba malo razmisliti i jedan dan u svom životu ili jedan vikend posvetiti obilasku muzeja u svom kraju. To je jedan poseban doživljaj, posebno ispunjenje kada vidite nešto novo, kada saznate nešto iz naše istorije. Kada odete recimo u Narodni muzej i otkrijete da naš Narodni muzej po svojim zbirkama ne zaostaje za mnogim svetskim muzejima, jer mnogi od nas 15 godina koliko je bio zatvoren Narodni muzej, možda i duže, vi ćete ispraviti, nisu mogli da vide to blago koje mi posedujemo.Mi imamo celokupno predstavljeno u zbirkama srpsko slikarstvo 19. i 20. veka, a da ne govorim da imamo one slike koje gledamo samo u nekakvim ilustracijama ili udžbenicima Pikasa, Renoara, i mnoga druga značajna imena iz svetske istorije slikarstva ili likovne umetnosti, kako god. Danas se više upotrebljava izraz slikarstvo, a ja više likovnu umetnost.Spomenuli umetnost.Spomenuli ste Dom Jevrema Grujića, u kome sam boravila prošle nedelje. Eto, to je dobar primer privatnog muzeja, kako dobra inicijativa može da zaživi, da skrene pažnju celokupne javnosti i mnogobrojnih turista kojih ima u velikom broju, ili ih je bilo pre pandemije u Beogradu. Preporučujem i poslanicima, i iz Beograda i onima koji nisu iz Beograda, da u pauzi odšetaju, to je pored zgrade Ateljea 212 i da se upoznaju na jedan lep način sa delovima naše značajne istorije.Slažem se sa vama da naša kraljevska kuća Obrenović nema dovoljno dovoljno pažnje u našem društvu, na način na koji ste vi spomenuli, a to je da nemamo muzej koji je posvećen ovoj važnoj dinastiji koja je obeležila na jedan reformatorski način deo naše istorije. Nešto artefakata postoji u Miloševom konaku, ako imate prilike možete da odete i da vidite.Da vam kažem šta Ministarstvo kulture i informisanja pokušava da uradi i mislim da smo uspeli, a to je da su pronađena dva predmeta, mislim da je to bila Kanada u jednoj aukcijskoj kući i da je primećeno da postoje predmeti koji su pripadali kraljici Dragi Obrenović, poslednjoj kraljici iz dinastije Obrenović. Mi smo učestvovali u toj kupovini i kupili smo oba predmeta. Nadam se da će uskoro doći u Srbiju i u Beograd i da ćemo imati priliku onda da prikažemo celokupnoj javnosti. Ništa ne bismo uradili bez Nikole Selakovića, bez ministra inostranih poslova, koji je vrlo brzo reagovao kada sam mu pokazala šta smo pronašli i šta možemo da vratimo u Srbiju.U pravu ste, mnogo toga se nalazi na listama aukcijskih kuća, iznosi se iz naše države, a da mi nismo imali saznanja do sada, ili se niko time nije suštinski suštinski bavio. Važno je da reagujemo kad god se pronađu važni istorijski predmeti koji su pripadali nekada nekoj od

Filip Patek i tamo sam iznenađena i šokirana videla satove koji su pripadali kraljevskom paru Aleksandru i Dragi Obrenović. Ne znam koliko je poznata činjenica da njene sestre nisu ubijene u Majskom prevratu, da je ženski deo porodice pušten da pređe granicu i one su do pre nekih 20 godina živele u Švajcarskoj. Pretpostavljamo da je prodaja dela tih predmeta u stvari njima koristila za za život. I to je bilo takođe iznenađenje za naš konzulat kada se pojavila jedna starija žena, to je bila sestra Drage Obrenović, koja je donela spise, memoare svoje, određene predmete i predala našem konzulatu, a pri tom u to vreme jugoslovenska javnost nije znala da sestre Drage Obrenović žive jednim normalnim životom, da su žive i da su svedoci onog vremena. Radimo i na tom planu da sve što možemo i sve što možemo da vratimo u našu državu vraćamo, naravno, u skladu sa našim finansijskim mogućnostima.Danas smo upravo predali kandidaturu, kada ste pohvalili to što je naše srpsko Kolo uspelo da uđe na UNESKO listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine, za našu našu šljivovicu i ubeđeni smo da ćemo iduće godine uspeti da se upišemo na listu, a onda idemo u kandidaturu naivnog slovačkog slikarstva. Tako da radimo i na tom planu, samo tiho, mirno. Ja sam čovek koji voli da se pohvali ne potezima koje povlačim, nego rezultatima. Kada dođu rezultati, proslavićemo to zajedno. Hvala.

Zahvaljujem, potpredsednice.Uvažena potpredsednice Vlade, gospođo Gojković, drage kolege, građani i građanke Srbije, danas su na dnevnom redu dva značajna predloga zakona iz oblasti kulture.Prvi, oblast koju predviđa Predlog zakona o muzejskim delatnostima, trenutno je regulisana, nažalost, Zakonom o kulturnim dobrima iz 1994. godine, ako ja imam precizan podatak, koji u pogledu praktičnih potreba i zahteva, zbog svoje terminološke zastarelosti, kao i zbog činjenice da se od vremena donošenja ovog zakona pre 27 godina u Srbiji promenio kompletan društveno-politički sistem, pa i dva Ustava. Ovaj zakon više, ili već dugo, ne može da odgovori na praktične zahteve ove oblasti koje današnjica sa sobom nosi.Sve pohvale za vas, uvažena gospođo Gojković, da ste pred parlament Srbije došli posle 27 godina sa predlogom novog zakona, za koji mislim da nam je jako značajan.Rekla je koleginica Zagorka jednu rečenicu koja me je inspirisala, a to je da Srbija ima mnogo muzeja. Ja ću biti sklona da kažem da je Srbija sa svojom bogatom kulturnom i istorijskom tradicijom muzej sama po sebi. Nekako mi se čini da smo kao takvi možda i najatraktivniji bili do sada, a da ćemo tek biti.Cilj biti.Cilj donošenja ovog zakona, i to ste u uvodnom izlaganju, čini mi se, i rekli, jeste sistematsko unapređenje muzejske delatnosti kroz jačanje muzejskih ustanova, kao i približavanje dobroj praksi sveta primenom najsavremenijih muzeoloških standarda.Ozbiljni problemi sa kojima se ovde susrećemo svakako su teški uslovi za rad ustanova zaštite kulturnih dobara, koje se suočavaju sa nedovoljnim prostorom, problemom finansiranja, nedostatkom stručnog kadra i drugim problemima koje bi ovaj zakon trebalo trebalo da reši uspostavljanjem regulatornog temelja koji će obezbediti njihov efikasniji rad i razvoj.Ovo je prvi zakon koji je specijalizovan za oblast muzejske delatnosti i u potpunosti je reguliše, obzirom na to da zakon koji se trenutno primenjuje po svom karakteru utvrđuje opšta zajednička pitanja kulturnih dobara, pa tako nema u njemu adekvatnog rešenja za dosta problema koje joj praksa nameće.Velika nameće.Velika je odgovornost na ustanovama zaštite kulture u čuvanju i promovisanju našeg kulturnog nasleđa i baštine, zato im zaista moramo obezbediti sve uslove za rad i razvoj kako bi bogate istorijske tekovine naše države i društva ostale i budućim generacijama kojima to dugujemo.Stvaranje dugujemo.Stvaranje zakonskog okvira, zaokruživanje pravne regulative, definisanje obaveza muzeja i osnivača muzeja, poboljšanje uslova za rad muzeja i po prvi put uređenje mreže muzeja jesu najbitnije promene koje ovaj zakon tretira. On predviđa osnivanje muzejskog saveta Republike Srbije koji se po novom zakonu sastoji od pet članova izabranih od strane ministra na predlog Centralne ustanove, a iz redova stručnjaka što je jako važno.Muzejski savet će zajedno sa Centralnom ustanovom, matičnim muzejima, teritorijalno nadležnim muzejima i drugim muzejima iz evidencije muzeja činiti mrežu koja organizuje i koordinira rad svih muzeja.Centralno mesto u zaštiti muzejske građe poverena je zakonom Narodnom muzeju u Beogradu, koji će biti preimenovan u - Narodni muzej Srbije. Podsetimo, on je osnovan ukazom ministra prosvete, Jovana Sterije Popovića 1844. godine, kao "Muzeum serbski", koji je na jednom mestu trebalo da sabere starine i da ih za potomstvo sačuva. Osnovan je sa idejom da na jednom mestu objedini celokupnu srpsku kulturnu baštinu i da ujedno pored izložbene obavlja i svoju naučnu i istraživačku delatnost.Kao centralnoj ustanovi muzeološkog sistema, predviđeno je da muzej vodi centralni registar i registre kulturnih dobara od izuzetnog značaja u Republici Srbiji, utvrđuje kulturna dobra od izuzetnog značaja, predlaže dobra od izuzetnog značaja koja proglašava Narodna skupština i učestvuje u izradi strategije razvoja ustanova zaštite kulturnih dobara.Bitna novina u odnosu na stari zakon je to što osnivači muzeja, pored Republike Srbije, autonomne pokrajine, pravnih lica, osnivači mogu biti i fizička lica i preduzetnici, pa se prema osnivaču muzeji dele na javne i privatne. Postavlja se mogućnost osnivanja muzeja zajednice, koji u cilju zaštite očuvanja i identifikovanja i promovisanja lokalnih, kulturnih dobara, materijalne i nematerijalne prirode, mogu osnivati kako pojedinci, tako i udruženja. sva kulturna dobra biće zaštićena zakonom, bez obzira u čijem se vlasništvu ona nalaze.Decentralizacija kulture je prethodno jasno postavljena kao jedan od ciljeva resornog ministarstva, ali je takođe dobro i to što je pažnja posvećena i u pogledu postupanja sa kulturnim dobrima i načinu njegovog tretiranja, pa se u tom smislu bitno podižu i standardi i kontrola.Jedan od najvećih problema sa kojima se ustanove za zaštitu kulture suočavaju je, pre svega, finansijske prirode, pošto u tom smislu zavise od lokalnih samouprava, koje nisu u mogućnosti da ih finansiraju na način koji bi im omogućio adekvatno ispunjavanje svih redovnih delatnosti. Ovaj zakon rešava to pitanje tako što predviđa obezbeđivanje finansijskih resursa, pre svega iz budžeta Republike Srbije, zatim iz autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.Za vreme korona virusa svi smo uvideli koliko nam je kultura zapravo falila, tako da se nadam da će digitalizacija, koja se u članu 18. pominje u kontekstu zaštite dokumentovanja kulturnih dobara, ići i u pravcu internet prezentacije, koju su usvojili najpoznatiji muzeji u svetu. Mislim da tu praksu imamo u Luvru, u engleskim muzejima. Svesni značaja novih tehnologija u današnjem svetu i u njihovoj prisutnosti u životu mladih, bilo bi lepo da pokušamo da i na taj način našu kulturnu baštinu približimo mlađim generacijama, ali takođe da iskoristimo priliku da je promovišemo u širem kontekstu.Pred nama je danas, na inicijativu Narodne biblioteke Srbije, a zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja, i Predlog odluke o proglašenju stare retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja, u čijem se daljem tekstu nalazi čak 720 starih i retkih knjiga, čija starost datira iz vremena od 15. do 19. veka. Od duhovnih knjiga i žitija posvećenih raznim svetiteljima, do filozofskih dela, originalnih rukopisa i prvih štampanih izdanja autora, zajedno predstavljaju artefakte neprocenjive vrednosti.Čini mi se da nismo sasvim svesni, bili ste upravu kada o tome govorite, kolikim kulturnim bogatstvom kao narod raspolažemo. Raduje me ova inicijativa koja bi uspela da zaštiti, ali i da promoviše našu kulturnu baštinu.Osnivanje Srednjovekovnog muzeja Srbije na Savskom trgu, u stroj železničkoj stanici, o tome sam već govorila i u plenumu, ali ću ponoviti, pored spomenika Stefana Nemanje, još jedan je pokazatelj da ova vlast ima i volje i želje da promoviše, ali i da zaštiti naše kulturno nasleđe.Kulturni nasleđe.Kulturni identitet je svakako jedan od najvažnijih identiteta jednog naroda, spona koja nas povezuje kao pojedince, koja nas povezuje sa našim precima, ali i sa budućim pokolenjima. Zato je moramo čuvati, negovati i nikako je ne smemo zaboraviti, niti je se stideti, jer za to nemamo razloga. Ono što je najvažnije, kulture se ne smemo odreći, jer se onda odričemo, pre svega, sebe i svog identiteta.Za ponos treba da nam služi činjenica da naša materijalna i nematerijalna kulturna zaostavština ima viševekovnu tradiciju. Svedočanstva istorije našeg naroda i kulture datiraju iz 11, 12. i 13. veka, mnogo pre nastanka nekih nacija i država koje danas naše pravo na nju osporavaju i, što je još sramnije, naše kulturno blago prisvajaju kao svoje.Gospođo Gojković, razumete me o čemu govorim. I sami ste govorili o važnosti toga da najpre našu decu edukujemo na način da ćemo neke moderne igraonice, koje takođe, slažem se, jesu neophodne, jesu vrlo atraktivne, ali opet ih malo prilagoditi ili probuditi svest, još bolje. Čak ne mislim da imamo problem ni sa činjenicom da, koliko god da je taj zakon bio star, muzeji su bili kvalitetniji, ali je negde svest u narodu izgubljena u nekom trenutku kada je u pitanju pre svega odnos prema svojoj deci. Da li zbog brzine života, možda i roditelji greše, pa je lakše dete ostaviti u igraonicu, nego ga ispratiti kroz muzej u kome treba čuti i videti razne detalje.Posle mene će o ova dva važna zakona govoriti dva ozbiljna imena u oblasti kulture, Jelica Sretenović i Jela Mihajlović. Sigurno će reći više i bolje. Osim što volim kulturu i što sam bila asistent u odboru onda kada ste učinili prvi korak da unapredite ono što je stanje kulture u državi, ja ne poznajem mnogo. Učim i nadam se da sam dobar đak, ali ćete od mene uvek imati onu podršku koja vam je, čini mi se, neretko i neophodna, a to je da vas šira srpska javnost razume, da to ne meri kroz politikanstvo kome su skloni, nego kroz konkretna dela koja ste zaista za kratak rok sa pozicije ministra kulture uradili.Ne sumnjam da ćemo ovde imati još zakona o kojima ćemo razgovarati, ne sumnjam da će svi oni biti kvalitetni i ne sumnjam da ćemo jednog dana biti ponosni zbog činjenice da možemo da kažemo eto, učestvovali smo u tom radu ili smo glasali o tome.Želim vam uspeh. Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije će sa zadovoljstvom podržati i ova dva zakona i sve ono što stigne kao predlog od vas. Naročito me raduje vaš razgovor sa patrijarhom srpskim i dogovor koji ste napravili kada je u pitanju Muzej Srpske pravoslavne crkve. Jeste važno da i u tom smislu napravimo iskorak.Ne mogu da tvrdim da smo zajedno bili na sastanku sa, čini mi se, delegacijom Češke, kada je ambasadorka sugerisala nešto što me je jako zabolelo tada. Ona je rekla - znate, ne bi možda bilo loše da sve vaše manastire na Kosovu i Metohiji nekako zapišete u nekim mikročipovima. Za mene je to bio takav atak, ne razumevši pri tom o čemu se radi. Onda je žena rekla - pod okolnostima da tamo žive neki ljudi koji bez griže savesti pale, možda treba sačuvati podatak o tome gde su postojali, da bi nekada mogli da budu obnovljeni.Nažalost, osim naših spisa i naših sećanja, jedan procenat manastira smo trajno izgubili na Kosovu i Metohiji, do onog momenta dok ne budemo dobili šansu da ih obnovimo, upravo zbog toga što vandalski pristup nekih ljudi ne ume da izmeri ni šta je kulturna, ni šta je istorijska, ni šta je nacionalna vrednost, osim u onom delu u kome pokušava da od iste napravi sopstvenu iskrivljenu istoriju i da eventualno prisvoji sve to što datira, kako sam i rekla u diskusiji, iz 11, 12. i 13. veka.Dakle, napominjem, Socijalistička partija Srbije i narodni poslanici Socijalističke partije Srbije podržaće oba zakona. Vama želim uspeh u radu, pa se vidimo sa nekim novim zakonima, nadam se uskoro. Hvala. Zahvaljujem se Snežani Paunović.Reč ima ministarka Maja Gojković.Izvolite. Samo kratko.Posle razgovora sa našim patrijarhom, imala sam priliku da posetim i Muzej Srpske pravoslavne crkve, to je bila moja prva poseta tom muzeju i mislim da zaslužuje mnogo više pažnje naše javnosti nego što sada ima. Čini mi se da više turisti inostrani posećuju ovaj predivan muzej sa značajnom zbirkom, koliko je moguće u tom malom prostoru u kome se nalazi Muzej Srpske pravoslavne crkve. Naša javnost nije dovoljno upoznata i moramo da podstaknemo prosto naše ljude i sve ljude koji dolaze u Beograd, ali i Beograđane da na ovaj način upoznaju istoriju, ne samo naše crkve, nego istoriju naše države, ali i da se upoznaju sa istorijskim spomenicima kulture naše, koji se nalaze na teritoriji

samo u tom smislu da smo nemo posmatrali one strašne prizore pogroma na teritoriji KiM koje su se dešavale nad našim ljudima, ali i brutalan pokušaj

Ambasadorka je bila u pravu kada je razgovarala sa vama. Nisam prisustvovala tom razgovoru, one prizore, lomljenja krstova na na krovovima naših crkava i manastira, nikada niko ne treba da zaboravi i svaki put moramo da pokazujemo i našoj i svetskoj svetskoj javnosti.Ove godine Ministarstvo kulture i informisanja u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika, naravno uz otežane uslove, jer pristup tim spomenicima kulture koji se nalaze na teritoriji KiM je nešto otežano. Imamo u planu u planu rad na obnovi i Bogorodice Ljeviške, zatim manastira Banjska i rad na obnovi ikonostasa u Dečanima.Tako da radimo, ne odustajemo od toga, jer to je deo našeg identiteta na teritoriji KiM. Naši spomenici su tamo i te spomenike tretiramo sa jednakom pažnjom, kao i spomenike u drugim delovima Srbije i tako mora da bude. mislim da svet ima sve više sluha za nas, a ne za politikanske pokušaje neke druge strane, da prikažu spomenike na teritoriji KiM kao spomenike nekog drugog porekla, a ne tragove stvaranja opšte srpske države na tim prostorima. Zahvaljujem se ministarki.Replika, Snežana Paunović. smo trajno izgubili, onda sam zaista mislila na sve one male crkve koje su do temelja spaljene i uništene u onoj svojoj autentičnoj. Trajno smo ih izgubili kao autentične objekte, što naravno ne znači da nemamo dovoljno materijala da ih jednog dana obnovimo do nivoa njihovog prirodnog stanja.Ali, jeste taj gorki ukus koji je ostao od tog pogroma koji se dogodio, zaista težak i prosto negde ta slika gde vi naiđete na možda jedan kamen u temelju ili ni jedan tamo gde pouzdano znate gde je nekada bila crkvica je najteže. Samo sam u tom smislu rekla - trajno izgubili, inače delim sa vama stav da ništa nikada nije trajno izgubljeno naročito ne na KiM. Hvala. Hvala.